raspravama točaka dnevnog reda. Prvo je Konačni prijedlog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ E br. 230.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 ministra gospodarstva Tamara Obradović-Mazal. odborima kao i na vašoj pažnji u ove kasne sate u raspravi ovog Konačnog prijedloga zakona. Govorimo o noveli, prijedlogu novele vezano za rad državne i način i metodologiju rada Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave javne nabave koja podsjetit ću je osnovana još 2003. godine sa nadležnošću za kontrolu postupaka temeljem Zakona o javnoj nabavi. 2010. godine donesen je novi Zakon o državnoj komisiji i tu također moram podsjetiti da su nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave proširene i na segmente javno-privatnog partnerstva kao i na dio koji se odnosi na koncesije. Trenutno Državna komisija sastoji se od pet članova od kojih je jedan predsjednik i donosi odluke kroz rad samo jednog vijeća. Namjerno naglašavam kako broj članova tako i broj vijeća za donošenje odluka na razini državne komisije jer upravo u tom segmentu iz razloga i proširenja određenih nadležnosti pogotovo nakon ulaska u EU ali zbog povećanog opsega rada ono što se ovom novelom predlaže je s jedne strane povećanje samih članova državne komisije, a s druge strane i povećanje vijeća odnosno panela u kojima će vijeća raspravljati što im omogućava s jedne strane koncentraciju, specijalizaciju ali isto tako bržu protočnost predmeta kroz samu instituciju državne komisije. Zašto? Podaci odnosno statistika samog rada državne komisije ukazuje na povećani broj samih predmeta ali i na povećani broj dana u kojima se predmeti raspravljaju odnosno nakon kojeg se odlučuje. gledajući jedno prosječno trajanje postupka primjerice u 2011.godini od zaprimanja žalbe do otpreme same odluke taj broj dana iznosio je 61 dan. On je negdje u prosjeku kada se pogleda dakle prosjek trajanja žalbenog postupka on prosječno iznosi 51 dan. se očekuje isto tako i snažan zamah investicijskog ciklusa recimo javnih poduzeća, obveznika javne nabave koji naručuju robe, radove posebice i usluge s naglaskom i na velike velike infrastrukturne radove naravno da ovaj prosjek od 51 dana je nešto što na neki način zaustavlja i moment odlučivanja odnosno moment kada se može sklopiti, a kasnije konzumirati i isplatiti sam ugovor. I upravo je između ostalog je razlog zašto i sa povećanim brojem članova i sa drugačijim načinom odlučivanja kroz vijeća se želi omogućiti upravo povećanje učinkovitosti. To nije naravno jedini razlog. Drugi razlog je podsjetit ću i činjenica ulaska Hrvatske u EU reflektirat će se na korištenje pristupnih sredstava odnosno sredstava iz strukturnih kohezijskih fondova koji će se odvijati ne više po prag pravilima već po pravilima nacionalnog zakonodavstva odnosno upravo po Zakonu o javnoj nabavi. Znači na segment domaćeg zakonodavstva temeljem kojeg sada odlučuje državna komisija za 7 mjeseci pred državnom komisijom naći će se žalbeni postupci temeljem provedenih natječaja za dodjelu sredstava iz pristupnih strukturnih odnosno kohezijskih fondova na koji će se od 1.7. primjenjivati nacionalno zakonodavstvo. Dakle, i povećani broj članova i povećani broj vijeća, njihova specijalizacija također je na neki način korak prema pripremi i dodatnog opsega i obima posla koji će se svakako naći pred državnom komisijom Ono što također želimo izbjeći odnosno ono što je sama praksa pokazala, a naravno ona je što što je negativno bilo što dovodi do pravne nesigurnosti i dvojbi treba korigirati. Primijetilo se kroz praksu da odnosno kritike su takve često se ističe da same odluke državne komisije sadržavaju različiti izričaj odnosno različite izrijeke a koje su vezane za iste situacije, iste pravne situacije, iste temelje odlučivanja o žalbenom osnovu što je naravno moment koji stvara pravnu nesigurnost adresata adresata Zakona o javnoj nabavi i koncesija Zakona o javno-privatnom partnerstvu tako da ovom novelom se također uvodi moment ujednačavanja i same prakse državne komisije. Ali isto tako uvodi se i obveza kojom propisujemo da one odluke u kojima državna komisija odstupa od pravnog shvaćanja ili ustaljene prakse moraju biti dodatno izdvojeno obrazloženi u samoj izrijeci državne komisije. Evo zaključno, ovaj prijedlog usmjeren je na barem dva segmenta. Prvo je nastojanje da se jednostavno premoste neke životne okolnosti u samoj primjeni dosadašnjeg zakonodavnog okvira, dakle da se jednostavno malo poboljšaju one situacije koje trpe kritiku primarno onih na koje se zakon odnosi, a pogotovo onih koji se javljaju kao žalitelji u tim postupcima, radi se mahom o privatnom sektoru, a s druge strane dakle postizanje jače efikasnosti i mogućnost brže, brže, efikasnije i specijaliziranijeg pristupa rješavanju predmeta u žalbenim postupcima pred državnom komisijom. Zahvaljujem. Zahvaljujem i ja vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a prijavljen je Damir Kajin. Nema ga klub gubi pravo na raspravu. U ime kluba HNS-a zastupnik Petar Baranović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice sa suradnicima. Za početak klasika, klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona. čemu se zapravo radi? Radi se o korekciji zakona koji prate javnu nabavu i žalbeni postupak u području javne nabave jer je dosadašnja praksa primjene postojećeg zakona pokazala da iz godine u godinu raste broj žalbenih postupaka i da ovakav sustav obrade predmeta koji se nađu pred državnom komisijom je presložen, prekompliciran i oduzima previše vremena, a postojeći zakonom utvrđeni aparat odnosno državna komisija odnosno norme koje su joj zadane za njen rad iz godinu i godinu imaju sve veći zaostatak odnosno sam postupak traje sve duže i duže. Tako je trenutno dosegnut prosjek rješavanja po žalbama od 61 dan, porast u 2008.u odnosu na 2007.broja predmeta je za 62%, u 2009.je 39% više nego u 2008.godini i potpuno je jasno da moramo napravit određene korekcije u ovom dijelu ukoliko želimo podići efikasnost i otkloniti one … koje žalbeni postupci realno stvaraju u postupcima javne nabave, a samim tim i usporavaju određene projekte i gospodarske aktivnosti koje su podložne javnoj nabavi. Ono što ovaj zakon pokušava postići to je kraćenje procedura, procedura obrade predmeta. Naime, ono što bi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom postupku trebala ubuduće raditi, to je postupanje isključivo u granicama žalbenih navoda, ne pregledavanje cjelovite dokumentacije koja je ponekad toliko opsežna da traži naravno jako puno resursa i vremena i ljudi koji su ovlašteni za provođenje postupka. Isto tako kod postupaka javne nabave koji imaju veliku vrijednost podiže se i naknada za žalbeni postupak jer je dosad naravno bilo popularno i najveće nabave stavljati na zadatak stavljati na zadatak obrade Državnom žalbenom vijeću s vrlo jednostavnim motivom, a to se eventualno pokuša oboriti natječaj i time dobije nova šansa kad se već doznalo za cijene koje vladaju kod konkurencije, pokušati izboriti ponovo nogometnim rječnikom rečeno pucanje slobodnog udarca, odnosno ponavljanje natječaja i novu šansu za dobivanje posla. Šta kazati, pred Republikom Hrvatskom je sad i zadatak realizacije projekata koji će se financirat iz pretpristupnih fondova, fondova koji imaju svoje vremensko ograničenje korištenja i u tom dijelu je jedan od interesa Republike Hrvatske da ubrza procese javne nabave, da smanji broj palih natječaja i da se odista natječaji poništavaju onda kad za to postoje realne osnove. Donošenjem ovog zakona unaprjeđuje se institucionalni oblik koji će omogućiti povećanje učinkovitosti u rješavanju žalbi. Ključna novina u ovom zakonu je povećanje broja članova Državne komisije, kao i mogućnost njihovog razbivanja na tri komisije, dakle povećava se broj članova sa 5 na 9 i uspostavlja se model prema kojem će se moći formirati tri komisije koje bi paralelno rješavale i isto tako, za vrlo složene predmete dana je mogućnost donošenja odluka na sjednicama vijeća sastavljenih od više članova. Ono što su klub i HNS-a i SDP-a primijetili da bi bilo potrebno korigirat, to je zapravo sadržano u amandmanu koji smo predložili predložili na ovaj zakon, a tiče se imenovanja članova Državne žalbene komisije da bi otklonili svaku sumnju i bilo kakve špekulacije u način i kriterije za odabir članova i da bi i ovom zakonu dali potrebne elemente transparentnosti, klub HNS-a i klub SDP-a predložili su amandman kojem je suština da se članovi Državne komisije biraju putem javnog natječaja. Osim ovog amandmana u svakom slučaju klub HNS, ponavljam još jednom, smatra da su ove korekcije potrebne i da ovaj zakon stvara pretpostavke za učinkovitije obrađivanje predmeta u postupcima, žalbenim postupcima vezane uz javnu nabavu i iz tog razloga klub HNS-a podržat će ovaj zakon. Hvala na pažnji. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Hrvatski laburisti-Stranka rada i poštovani zastupnik Zlatko Tušak.

Poštovani predsjedniče, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Evo 13. sat je, ušli smo kako danas radimo po meni o jednoj dosta bitnoj točci dnevnog reda ali dobro, treba i to odraditi. Imamo prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Prema navedenom zakonu Državna komisija je neovisno državno tijelo, nadležno za rješavanje žalbi u postupku nabave, davanja koncesije i odabir privatnih partnera u javno privatnom partnerstvu. Komisija rješava negdje oko 180 predmeta mjesečno, da li je to puno ili malo možemo procijeniti, ja mislim da je poprilično. Predlagač zakona nas pokušava uvjeravati da je ključni razlog donošenja ovog zakona unapređenje sustava pravne zaštite zbog korištenja sredstava fondova Tvrdi da ulaskom Hrvatske u Europsku uniju doći će do povećanja obujma nabave zbog čega će biti potrebno veći broj pravne zaštite. Iako imamo postojeći Zakon o Državnoj komisiji iz 2010. godine, a u Europsku uniju možemo ući tek 1. srpnja iduće godine, Vlada Republike Hrvatske se ipak odučila da je nužno donesti potpuno novi zakon po hitnom postupku koji je negdje kada sam uspoređivao ovaj prijedlog i onaj zakon negdje oko 70% teksta prepisano iz prijašnjeg zakona. Postavlja se pitanje zašto onda po hitnom postupku i što je ponukalo Vladu Republike Hrvatske da se tako žuri. SDP-a i HNS-a dobili smo određene prijedloge na članak 8., amandman koji dosta opširno poboljšava određene nedostatke koji su u samom prijedlogu zakona, ali ja sam pokušao na neki način i usporediti dva zakona da vidim u čemu postoji ta razlika i koje su bitne izmjene i možemo ih negdje svrstati u četiri grupe. U novom prijedlogu zakona Državna komisija ima 9 članova, prije je imala 5 članova. To znači povećanje za 4 člana što će iziskivati jasno samo po sebi veća financijska sredstva. Ako se sad vratimo na financiranje za ovu godinu rebalansom su smanjenja sredstva za komisiju za negdje oko 400000 kuna, dok novim Proračunom za 2013. godinu dodatno je smanjeno još dalje oko 100000 kuna. Nova 4 člana godišnje će koštati najmanje po nekoj procjeni, a vjerojatno i više milijun kuna što je dodatni trošak. I na toj stavci sigurno neće moći biti održivost proračuna. U prijelaznim i završnim odredbama kaže se da će se preuzeti svi zaposleni i da zadržavaju svoja prava iz radnog odnosa. Ako se ne varam iz onih podataka koje smo prije imali negdje zaposleno je 32 u komisiji i jasno postavljam si pitanje da li je to ušteda koju zagovara Vlada RH ili će to biti dodatni trošak za za četiri osobe. Ili možda ipak da bi održali određena sredstva doći će do otpuštanja dijela radnika ali možda i oko smanjivanja određenih prava zaposlenih koji rade oko komisije. Druga stvar što bih isto htjeo naznačiti to je da u prijašnjem zakonu unutrašnje ustrojstvo je propisivao Statut koji je potvrđivao Sabor. U novom zakonu unutarnje ustrojstvo propisivat će se uredbom Vlade RH. Znači, Sabor više neće moći imati utjecaj jer nema ni statuta koji je izbačen iz zakona. Iz ovog se dade zaključiti samo jedna stvar kakav je odnos Vlade RH prema ovom Visokom domu. Vlada gdje god to može stavlja se iznad Sabora, a on postaje samo mašinerija koja služi za glasovanje. Umanjenje njegove ovlasti iz pojedinih zakona, a sebi praktično daje u nadležnost ono što je nekad stajalo i bilo u nazočnosti ovog Sabora. Treća bitna stvar po meni je isto a to je novost da nema više ni obaveze natječaja za članove predsjednika i zamjenika Državne komisije. Vlada će samo na osnovu minimuma zadovoljavanja kriterija zakona predlagati Saboru imenovanje. U izboru kadrova čak je izbačen kriterij prema kojem su kandidati trebali zadovoljavati uvjet da su bili najmanje šest godina suci ili odvjetnici. Zašto je Vlada Republike Hrvatske olakšala kriterije samo ona zna, ali ja si dajem za pravo da to tumačim kako će tako lakše postaviti svoje istomišljenike koje će predlagati za imenovanje ovom Saboru. Da li će Državna komisija biti i nadalje samostalna i neovisna, neovisno tijelo kako to piše u zakonu čisto sumnjam sa ovim novim zakonom, jer zakon praktično ne ide u tom smjeru. Četvrto i ono što je najbitnije po meni je i činjenica da se isključuje javnost rada Državne komisije koja je bila propisana u bivšem zakonu. Po njoj je komisija bila u obavezi da sve odluke na žalbe javno objavljuje. Po ovom novom prijedlogu tu javnost treba isključiti pa će se lakše sa komisijom koja će ovisiti isključivo o Vladi ili ovisi o tome kakve će odluke donositi za isključivanje javnosti. Ne vidim ni jedan razlog osim da se eventualno nešto skriva od te iste ove javnosti. Iako znademo da je javna nabava najveći generator korupcije smatramo da ovaj zakon je veliki korak unazad i da bi javna nabava praktično trebala ići u boljem smjeru kad je u pitanju transparentnost i bolje i učinkovito provođenje javne nabave što ovaj zakon neće napraviti iz ovog prijedloga koji je predložen. Ovakav prijedlog Hrvatskih laburista stranke rada neće podržati jer on može napraviti samo štetu u provedbi javne nabave. Predlažemo praktično da ovaj zakon ide i u drugo čitanje, da se u njemu izvrše određene promjene koje će kontrolu javne nabave učiniti boljom a ne u ovom slučaju lošijom. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prvo poštovani zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Tušak, vi naravno imate pravo na svoje mišljenje pa čak i pravo na svoje sumnje. Koliko su one utemeljene ne bih se upuštao u komentare, ali ono na što bih vam želio skrenuti pozornost govorim s pozicije ne saborskog zastupnika nego dogradonačelnika jednog velikog grada koji ima velik obim poslova i koji jako često je obveznik raspisivanja natječaja temeljem Zakona o javnoj nabavi. Ni jedan veliki građevinski posao gotovo ne prolazi bez žalbenog pokušaja i svaki žalbeni pokušaj, odnosno svaka žalba prema Državnoj komisiji usporava provođenje provođenje ne samo natječaja, nego dodjelu poslova, odabir ponuđača temeljem Zakona, dodjelu poslova i odvijanja gospodarskih aktivnosti. Ovog momenta se u čitavoj Hrvatskoj strahovito na ovakav način sa ovakvim zastojima u radu Državne komisije za žalbe za kontrolu javne nabave usporava gospodarska aktivnost u sektoru građevine samo jedan primjer navodim gube se tisuće radnih sati. Ponekad čak propadaju i čitavi poslovi, ističu rokovi za financiranje pojedinih projekata zbog duljine postupka javne nabave i žalbenih postupaka. I to je puno više od četiri radnika, gubitak radnih mjesta, gubitak gospodarskih aktivnosti, gubitak nerealizacija projekata ima štete i gospodarske i socijalne puno veće no što je šteta odnosno dodatni trošak 4 zaposlenika koliko ste vi apostrofirali u vašem izlaganju koja će opteretit državni proračun. Mislim da bi to trebali sagledati i sa tog aspekta, a ne samo sa aspekta već poslovično izražene sumnje u poštene namjere vladajuće koalicije. Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Baranović ja se mogu složiti sa vama da postoji određeni problem kada je u pitanju žalbeni postupak, ali kad žalbeni postupak je završen u čijem je to interesu da se ne objavljuju određene odluke i da se to skida iz određenog zakona. Kome ide u korist da se sakriva od javnosti određene stvari? Ja ne vidim nikakvu drugu stvar osim da se nešto prikriva od iste te javnosti. I jasno da ovaj prijedlog nije dobar ja sam ukazao na te određene probleme. Nisam ulazio na probleme da li sam postupak dugo traje, da li on šteti, ali to u kontekstu rješavanja ovog zakona nije ni u jednom dijelu napravljeno. Ta četiri čovjeka neće bitno ništa riješiti, kada govorimo o određenoj brzini žalbe. Ali javnost neće znati tko se žalio, kakva odluka je donesena i na kraju krajeva ne postoji više statut koji je ovaj Sabor davao o njemu mišljenje i na osnovu njega se radilo. Sada će postojati isključivo Uredba Vlade RH po kojoj će se raditi, a Vlada to može mijenjati kako hoće. Ja sam govorio o tome da se na takav način marginalizira ovaj Sabor jer se neke ovlasti koje je imao Sabor prenose na Vladu. Hvala. **Gjurković, Srđan (HNS)** Kolega je u ime kluba iznio spornost u biti činjenice da ovo ide po hitnom postupku pa baš zato što ova Vlada, kluba Laburista naravno, pa baš ova Vlada s ovim zakonom koji nije europski zakon pokazuje koliko ima osjećaja za potrebe gospodarstva u ovome trenutku i koliko je javna nabava sa postojećim zakonom spriječila mogućnost da se dio investicijskog ciklusa pokrene u onoj strategiji koja je rađena od strane ove Vlade i javnoga sektora. I zato je išla s ovim hitnim postupkom i zato ga mi podržavamo i zato je bitno i pokazati i javnosti da znamo i osjećamo probleme ovoga društva, posebno gospodarstva, i da reagiramo na način koji je primjeren. Što se tiče javnosti pa ne žali se javnost u javnoj nabavi, u javnoj nabavi se žale ako se žale na postupak prvog stupnja javne nabave oni koji u tome učestvuju i oni jasno moraju dobiti po zakonu obrazloženje što i na koji način. A ovo je jedna velika poruka za sve one buduće partnere koji će ulaskom Hrvatske u EU sudjelovati u javnoj nabavi da smo spremni reagirati na pravi način i ubrzati postupke da kad se jave na javnu nabavu ako se i žale da će dobiti pravedan i brz odgovor. Odgovor na repliku, Zlatko Tušak. a vi pokušavate mene uvjeriti da je bolje da to bude polutajna ili tajna nabava jer ne znam zašto bojimo se javnosti i zašto ne bi kad govorimo o javnoj nabavi da se sve znade i da se znade u javnosti da li postoje određeni propusti. A koliko kada je u pitanju gospodarstvo i briga ovog gospodarstva je vidimo koliko imamo investicija u gospodarstvu, a vidimo i po 350 tisuća nezaposlenih koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje. Hvala.

Gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo već je kasno, kako bi kolega Milinković rekao već smo svi psihofizički malo u downu u downu i puno toga je rečeno, ali ja moram reći ovdje dvije, tri stvari u ime kluba SDP-a. Znači, za početak klub SDP-a podržava ovaj prijedlog zakona i najvažnije što ovdje treba naglasiti je to da od 2003. godine kada je osnovana komisija Zakonom o Državnoj komisiji za nadgledanje provedbe javne nabave tijekom godina su nadležnosti komisije rasle i mijenjale se tako da od 2010. godine su donošenjem novog Zakona o Državnoj komisiji je proširena nadležnost za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanje koncesija i odabir privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Ono što je ključno je to da komisija danas broji 5 članova od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik i da sve odluke donosi kroz rad samo jednoga vijeća. A zabilježeno je da od 2008. do danas povećan broj predmeta, sve više i više je žalbenih postupaka, ali i kontinuirano se žale gospodarski subjekti i naručitelji na svim razinama na sporost i trajanje postupaka. Prosječno trajanje žalbenih postupaka već je istaknula zamjenica ministra. Ono je svakako predugo, znači u 2012. godini iznosi u prosjeku 51 dan a ako se uzme u obzir da je prosječno trajanje postupaka javne nabave 63 dana onda je jasno da žalbeni postupak pred Državnom komisijom traje predugo i da on nije učinkovit. Imajući na umu i činjenicu da se svakim pokretanjem žalbenog postupka zaustavlja ugovor o javnoj nabavi kao i svaka investicija, a posebno investicije velikih infrastrukturnih projekata onda je važnost učinkovitosti žalbenih postupaka iznimno naglašena naglašena stoga je potrebno unaprijediti institucionalni okvir koji će omogućiti povećanje učinkovitosti u rješavanju žalbama. Stvarna, brza i učinkovita zaštita prava gospodarskih subjekata u fazi postupaka kada se nezakonitosti još mogu na vrijeme ispraviti te omogućiti nastavak i zakonit završetak postupaka javne nabave već je dovoljno regulirana i novim Zakonom o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1.01. ove godine. Također, povećane su naknade za žalbeni postupak, a posebice za postupke javne nabave vrlo visokih procjena vrijednosti zbog toga što je današnja praksa ukazala nažalost da je veliki broj žalbi podnošen isključivo s ciljem zaustavljanja, odnosno namjerne blokade sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a ne s ciljem stvarne zaštite prava određenog gospodarskog subjekta. Ukratko novi Zakon o javnoj nabavi dao je znatan doprinos poboljšanju sustava javne nabave, međutim i dalje postoji potreba za dodatnim jačanjem kapaciteta državne komisije s ciljem povećanja učinkovitosti žalbenih postupaka. Jedan od ključnih razloga za unapređenje sustava pravne zaštite u RH je priprema za korištenje fondova EU i to je jedan od ključnih razloga zašto se ovaj zakon danas i donosi. Naime danom pristupanja na postupke nabave u skopu projekata financiranja iz Fondova EU počinje se primjenjivati nacionalno zakonodavstvo u javnoj nabavi a to je značajna razlika u odnosu na pretpristupne programe EU. U skladu s tim očekuje se znatno povećanje obujma javne nabave u RH a kao posljedica istog očekuje se i znatno povećanje broja zahtjeva za pravnom zaštitom. Stoga je nužno prilagoditi i pripremiti ustrojstvo i kapacitete Državne komisije za povećanje predviđenog obujma posla u cilju omogućavanja brzog i učinkovitog sklapanja ugovora i provedbe projekata koji se financiraju iz tih fondova. To je uostalom i obaveza koja je istaknuta u sveobuhvatnom monitoring izvješću za Hrvatsku danom od strane EU komisije u listopadu ove godine kao obaveza RH u poglavlju 5 javne nabave. Donošenje ovog zakona unaprijedit će se institucionalni oblik koji će omogućiti povećanje učinkovitosti u rješavanju o žalbama a ključna promjena kojom se to planira postići je povećanje broja članova državne komisije sa sadašnjih pet na devet te uspostava tročlanih vijeća na čijom će se sjednicama donositi odluke o žalbenim postupcima. Paralelno vijećanje je istovremeno donošenje odluka triju vijeća omogućit će značajno ubrzavanje rješavanja predmeta državne komisije s obzirom na temelje, da temeljem važećeg zakona državna komisija odluke donosi kroz rad samo jednoga vijeća i kao što je zamjenica ministra već rekla, ukoliko se pojave vrlo složeni predmeti dana je mogućnost sastavljanja vijeća od više članova da bi se lakše donosile odluke. je važan problem veliki koji je ovdje a to je stvarno ovoga često donošenje različitih odluka državne komisije vezanih uz iste situacije u postupcima javne nabave i tu se ovim zakonom stvara ujednačavanje postupaka postupanja i prakse. Uvode se odredbe o sprečavanju nejednakog postupanja, postupanja protivno propisima ili odstupanja od ustaljene prakse u radu pojedinih vijeća Državne komisije. Također se Državna komisija obvezuje da u slučaju da odstupi od obaveze da u slučajevima u kojima je također se državna komisija obvezuje da u slučajevima u kojima odstupa od pravnog shvaćanja ili ustaljene prakse dodatno obrazloži razloge takvih odluka. SDP podržava ovaj zakon i također očekujemo od Vlade da će prihvatiti amandman Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika HNS-a kojim tražimo da se članovi komisije biraju javnim natječajima i to je upravo evo odgovor kolegi Tušaku da upravo to garantira da ti ljudi neće biti onda pristrani nego garantira jednu nepristranost u odlučivanju. Evo toliko. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Za klubove HDZ-a stavove će iznijeti poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice sa suradnicima, kolegice i kolege evo u ove kasne sate mi raspravljamo o jednom zakonu koji je vrlo, i ne bih ja na njega gledao ovako, mi tu samo nešto meljemo da povećamo broj članova komisije, da bude komisija čim efikasnija, kao da je komisija kriva za neke stvari. No ovaj zakon naprosto znači nešto drugo. Način i model kako ćemo smijeniti one koji nam nisu podobni, a to su postojeći članovi komisije i to je činjenica jer to je istina od koje se ne može pobjeći jer je vrlo čudno da resorno ministarstvo radi ovaj zakon a da taktički postojeću komisiju uopće ne konzultira oko toga zakona nego je rađeno na način na koji je rađeno. Kasnije ću nešto na kraju svoje rasprave reći isto tako da za ovaj zakon nisu osigurana dostatna financijska sredstva u proračunu jer ako pogledate prijedlog proračuna za 2013. godinu onda ćete vidjeti da nemate dovoljno novaca za sve ovo što sa toliko hvalospjeva pričate, da je devet novih ljudi itd. Međutim također na početku rasprave želim nešto reći, zašto žalba? Pa nije komisija kriva za žalbe, broj žalbi je rastao kako je rasla gospodarska kriza u RH, kako je na jedan natječaj se javljalo više ponuditelja zbog nedostatka posla. I onda su normalna stvar žalili se nadajući se da će se o ponovljenom postupku dobiti posao, pa tu ne treba čovjek biti previše mudar i reći zašto se to događa. Druga stvar reći da će nešto biti transparentniji i javnije ako se ne objavljuje, ako se ne objavljuje na web stranicama komisije naprosto je smiješno. veliki dio članova postojeće komisije su ljudi koje je imenovala koalicijska vlada u onom trenutku kada je donesen Zakon o komisiji za javnu nabavu, dakle tu komisiju nije Vlada HDZ-a u 8 godina praktički su promijenjena dva ili tri člana bez obzira tko ih imenuje i kako ih imenovao. Vrlo bitno je a kasnije ću kroz pojedine članke reći, vrlo bitno neovisno s ovoga tijela. Ako stvarno želimo reći da ćemo se boriti protiv korupcije, da želimo nastavit borbu protiv korupcije onda izuzetno bitno da jedno od možda najvažnijih tijela u državi bude neovisno, da ne bude pod političkim pritiskom, da ljudi koji rade taj posao budu svjesni da im praktički nitko ništa osim ovog Visokog oma ne može ako rade pošteno svoj posao. Ali vidjet ćete da po mnogim odredbama ovog zakona to nažalost nije. Jer gledajte od najmanjeg načelnika do predsjednika Vlade praktički o svim tim poslovima odlučuje ta komisija a sutra će odlučivati o poslovima koji će se financirati iz EU i ako nam na bilo koji način član te komisije osjeća nekakvu nesigurnost on nije neovisno, on će u datom momentu razmišljat šta će netko napraviti ako ja napravim ovako. I to je ono što nije dobro. I ja volim reći da je nekad naknadna pamet dobra, tako i nakon Odbora za gospodarstvo gdje na prvoj sjednici evo tu je kolega Rađenović predsjednik odbora točka dnevnog reda skinuta zbog niza nepoznanica i nakon kritika osobito oko ovoga da se članovi komisije imenuju javnim natječajem meni je drago da je vladajuća koalicija predložila taj amandman, međutim to je samo jedan mali, mali segmentić koji će nešto drugo napraviti jer hrpu akata koji su bitni za rad komisije ne donosi ovaj Visoki dom ne predlaže ih komisija nego ih predlaže Vlada. Ako Vlada nešto predlaže onda Vlada praktički dirigira sa tim tijelom i to je ono što se ne događa niti u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, HANFA-u smo već eliminirali praktički ne postoji to je tamo jedan administrativni aparat koji radi nekakve poslove, međutim to naprosto ne smijemo dozvoliti da nam se dogodi sa Komisijom za javnu nabavu. Ja bih čak rekao da to nije politički mudro. Nije mudro ovoj Vladi da se vraća 4 koraka natrag s ovim zakonom. To nije pametno, politički nije mudro. A bar ostani na istoj razini kao što je bilo do sada, a ne se vraćati natrag. Idemo sada po člancima da vidimo što će se to unaprijediti ili što će se to unazaditi i kolika je neovinost onoga ako je svjestan da mu sutra predsjednik vlade ili nekakav ministar ili nekakav državni tajnik ili direktor nekakvog javnog poduzeća sa svojim političkim osjećajem odsjeći glavu. Jer gledajte po starom zakonu članovi komisije su morali napraviti strašno nekakvo nedjelo da bi ih ovaj Visoki dom mogao smijeniti. Po ovom zakonu to nije tako. u članku 3.stavku 1.se kaže da je državna komisija neovisno državno tijelo itd. veli kako je neovisno ako člankom 5.stavkom 2.uredbom o unutarnjem ustrojstvu donosi Vlada isto tako u članku 21.stavak 5. Pravilnik o unutarnjem redu državne komisije potrebna je suglasnost središnjeg tijela državne uprave. Kada bi ove akte donosio Sabor onda bi mogli govoriti o neovisnosti, a mi sada čak spuštamo ispod razine Vlade na resorno ministarstvo. Jel takve akte za Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja se … isti način ne donose. I to je ono što nije dobro pa možete pričati koliko god hoćete o transparentnosti. Rekli ste da ste uložili amandman da članove komisije imenuje Sabor na prijedlog Vlade. Pa kako će Vlada doći do tih imena. Ćiribu-ćiriba. Na koji način? Pa morate raspisati javni natječaj. Je to ste predložili nakon primjedbi na Odboru za gospodarstvo. Da nije bilo primjedbi HDZ-a i da kolega Rađenović nije imao dovoljno političke mudrosti da povuče taj zakon dok se neke stvari riješe. Mislim ja vam ovdje otvoreno govorim jer znamo kakva je rasprava bila na Odbor za gospodarstvo. Neka Igor replicira pa ću mu ja odgovoriti. Također je evidentno da se za članove ne želi stručan i iskusan kadar već podoban i to je bio razlog zašto se izbjegavao natječaj. E sada je ovo vrlo interesantno. Članak 10.stavak 4.veli član ne smije biti član političke stranke za vrijeme trajanja mandata. Znači raspiše se natječaj ja se javim na natječaj i član sam HNS-a, SDP-a, šta ja znam IDS-a i prime me na posao i onda lijepo kažem ja od danas više nisam član ovih stranaka ja ću se svojoj dragoj strankici koja mi je dala ovako lijepi posao vratiti u onom trenutku kada više ne budem član komisije. Međutim kada bi u odredbama stajalo da bar godinu dana prije toga ne smije biti pripadnik nijedne političke stranke onda bi mi govorili o političkoj neovisnosti jer budite sigurni ako nam piše da je član HDSSB-a, laburista, a ne daj bože HDZ-a ili HSS-a ili ćemo nema teorije da pristupi natječaju a kamoli da netko s njim razgovara. Toliko o političkom neutjecaju. A članak 12.stavak 1.i vama će potpredsjedniče odgovoriti na ovaj komentar, točka 2. Veli Hrvatski sabor može razriješiti članak državne komisije prije isteka mandata na prijedlog Vlade ako prestanu postojati uvjeti za imenovanje iz članka 9.ovog zakona. I sada pogledajte što članak 9. ovog zakona kaže veli u članku 9. su uvjeti koje član mora ispunjavati da bi bio imenovan. E sada gledajte, kako mogu prestati uvjeti ako ste već ispunili uvjete da budete imenovani i sada veli tijekom službe vama najedanput oni uvjeti koje ste ispunjavali u trenutku imenovanja više vi te uvjete nemate, pa ajmo te odalamiti i letiš otuda. Mislim ovo je isto tako jedan zoran članak kako se vrši politički kontrola nad neovisnim tijelima. Međutim budite sigurni da ovakve odredbe zakona barem ono što ja znam kako se događalo s nekim drugim institucijama neće baš blagonaklono gledati iz Bruxellesa. Onda veli članak 12.stavak 1.točke 5., 6. i 7. Veli odredbe su općenite i trebalo bi ih definirati a to je kako se ustvari može opozvati član državne komisije. Što bi to trebalo značiti bez opravdanog razloga ne obavlja poslove člana državne komisije, nedovoljno stručno obavlja svoju dužnost, znači nije riješio predmet onako kako sam ja htio i automatski nije stručan, a s obzirom da sam mu ja uredio sve živo ja ću ga i maknuti od tuda ne. Ali prije ga nitko nije mogao maknuti osim ovog Visokog doma i to je velika razlika. Pogledajte stari zakon pa ćete vidjeti da je člana državne komisije praktički nemoguće bilo smijeniti ako je čovjek radio korektno svoj posao prije isteka mandata, niste ga mogli smijeniti. I to je njegova neovisnost, ako on radi pošteno i korektno svoj posao. A sada iz ovih navoda vidite da praktički netko se sjeti nije mu rekao dobar dan kako je on htio i on ga predloži i oni ga smijene jer oni će njemu naći razlog da ne ispunjava nekakve uvjete i ne zadovoljava nekakve uvjete. Evo ga to su samo neke stvari kolegice i kolege o tome kako se radi partijsko kadroviranje, kako se eliminiraju ljudi koji znaju raditi svoj posao. I ono što mi nikako nije jasno članak državne komisije imenuje se na razdoblje pet godina s mogućnošću još jednog imenovanja. Dakle realno gledajući koliko mi u Hrvatskoj u ovom trenutku imamo stručnih ljudi koji kvalitetno mogu raditi ovaj posao? Vrlo malo. I nakon što im prođu dva mandata mi kažemo da ti ljudi nisu stručni, ne valjaju, treba netko drugi radit. Dajte mi recite jednu državnu instituciju, jednu političku funkciju gdje je ograničen mandat na dva mandata. Recite mi u ovoj državi da li postoji. Ne postoji. … /Upadica se ne razumije./… Pa predsjednik republike, nećemo predsjednika Republike uspoređivati sa ovim. to je to kolegice i kolege što sam imao reći u ime kluba HDZ-a, sad ću se vratiti na onaj financijski dio. Dakle, u proračunu 2012. ova komisija je imala na raspolaganju 8 milijuna i 300 tisuća kuna, a u proračunu 2013. kaže se da će biti 7 milijuna i 968 tisuća kuna. E sad se postavlja pitanje ako ćemo imat nove članove komisije otkud će se oni financirati, a ta komisija recimo samo u 2011. odlučuje o sudbini javnih nabava u ukupnom iznosu 20 milijardi kuna. Dakle kolegice i kolege, trebali ste malo biti dovitljiviji, malo snalažljiviji, naći malo jednostavniji i bolji način kako eliminirati one koji vas neće slušati. Ali nisu oni u Bruxellesu šašavi, neće oni preći preko nekih stvari. I kolegice i kolege nemojte da zbog ove partijske podobnosti Hrvatska ne bi trebala počet vraćat novce kao što se to događa nažalost Slovencima. I bez obzira što ste ovo gurnuli u 11 sati mi smo uvijek spremni upozoriti na određene podopštine, upozoravali smo mi nekad i u 2 sata ujutro, samo mi se čini da od borbe protiv korupcije neće ostati ni k na kraju ovog mandata. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa najkraće, neću ulaziti u sadržaj iako se sa puno toga ne slažem, jedino oko dakle rekao je gospodin Šuker mislim čak dva puta da je ta rasprava skinuta sa rasprave na Odboru za gospodarstvo zbog nekvalitete prijedloga i pritom hvalio moju političku mudrost. Hvala na toj pohvali ali tu nisam imao tu političku mudrost. Mi smo naime raspravljali o zakonu, a zašto ste vi i kolege iz HDZ-a otišli usred rasprave baš o ovoj točci dnevnog reda ne znam, vjerojatno pokušavajući srušiti kvorum ali to je već neko drugo pitanje. Ja vam zahvaljujem na svim vašim konstruktivnim raspravama na Odboru za gospodarstvo, nastavite tako, vrlo često ćemo uvažiti vaša razmišljanja i doći do što boljih zakona. Druga replika, poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Molim?

Ja znam da Igoru nije ugodno kad mu iz HDZ-a daju kompliment da ima proklitičke mudrosti ali je fakat rasprava prekinuta zato što nismo mogli dobit odgovore na konkretna pitanja i nakon što nismo mogli dobit odgovore na konkretna pitanja, točne odgovore, nakon što je predstavnica komisije rekla da oni nisu konzultirani oko zakona, mi smo otišli sa odbora iz jednostavnog razloga što ćemo bit na odboru, kako ćemo glasat za nešto ako nam predlagatelj kaže jedno, predstavnici komisije kažu drugo. Međutim, ja sam samo iznio nekoliko upečatljivih stvari koje upućuju na to da ova komisija nažalost neće biti neovisna. I pročitajte malo bolje te odredbe članaka, usporedite ih sa onim starim pa ćete vidjeti da je to tako. A ja mislim da nikome ovdje nije u interesu da se nad tom komisijom nadvija ijedan trun sumnje. Ako stalno svi govorimo za AZTN da nam treba i AZTN je zbog svojih čvrstih stavova spriječio da se dogode neke stvari, tako nam je isto tako vrlo bitno kako zbog trošenja proračunskih novaca, tako nam je bitno sutra zbog trošenja sredstava iz EU fondova da se pravilno odvijaju natječaji, da na sve nepravilnosti te … reagira sukladno zakonu i zakonskim propisima, a ne sukladno nekoj volji i nečijim političkim pritiscima. Pa moram reagirati. Kolega Šuker, ja mislim da je stvarno za vas dobro da je ovako kasno i da nas ima ovako malo jer se neće daleko čuti ovo vaše predavanje o korektnosti i poštenju HDZ-ove Vlade koja u svih ovih 8 godina, 10 godina, ste rekli nije zamijenila više od 2 člana komisije. Ali gospodin Šuker, vi ovdje osnovne stvari o kojoj se ovdje razgovara je to da je ova komisija jer mi ne govorimo o tome da ona nije radila dobro, ona jednostavno nije radila dovoljno efikasno i dovoljno brzo i moramo stvorit zakonske preduvjete da ona to bude u stanju. A unaprijed imputirate ovoj Vladi sumnju da će vršit politički pritisak, odnosno da će na neki način kreirati, vašim insinuacijama kreirati sastav toga tijela što niti iz jednog članka nije vidljivo u prijedlogu zakona. Znači mislim da nitko ne sumnja u korektnost ljudi koji su to do sada radili. Vama su bili odlični, odnosno odlično je bilo kako su radili i kako su korektno radili svo ovo vrijeme na način da su de facto blokirali čitav niz investicija u ovoj državi tokom zadnjih 4,5 godina i vi to pravdate velikim brojem žalbi. Pa u redu, postoji veliki broj žalbi ali onda treba nešto poduzet da se to riješi i ovo je prijedlog zakona koji to pokušava riješiti. Sigurno neće biti savršeno i vjerujem da ni ovaj broj ljudi koji se predlaže u ovom zakonu vjerojatno neće biti dovoljan da izdrži budući pritisak koji će biti prema ovom tijelu vezano za žalbe u tim postupcima. Uvažena kolegice Đurić, ja sam želio samo obranit dignitet postojeće komisije. Hoćete vi smanjiti, nećete. Međutim, jedan član te komisije je inače pripadnik vaše stranke smijenjen zbog neke stvari koje imaju elemente kaznenih djela i sudskih presuda itd. Ja to nisam rekao za govornicom. Ali s obzirom da vi volite prozvati HDZ ja mislim da HNS je najmanje onaj tko bi mogao i trebao prozivati HDZ, ali dobro, to je vaše pravo. Ja sam temeljem citiranja pojedinih članaka pokušao izrazit sumnju da preveliki utjecaj Vlade na određene procese u radu Komisije može bit štetan. Ja prema tome nisam rekao ni ovo ni ovo. Ali ako neovisnost s jednog tijela spuštate za nekoliko razina onda to može upućivat da se sutra može dogodit nešto. Ja nisam rekao da će se dogoditi. Ali vrlo je interesantno kako ste se našli pogođeni. Znači, vaša reakcija govori tu da ipak neke odredbe o ovim člancima upućuju da se sutra mogu dogodit neke stvari. Ako si vi dozvolite da možete svašta reći na ovako, onako dozvolite mi da ja citirajući pojedine odredbe pojedinih članaka kažem neke stvari za koje sumnjam da se mogu dogoditi i molim lijepo. Ali na ovakav način sad ispada da mi iz HDZ-a ne bi smjeli ništa reći, ali kažem hranidbeni lanci su čudni. Pitaj boga s kim će se pozabavit netko drugi. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega Šuker stalno ističe neovisnost Državne komisije, odnosno članova Državne komisije. Ali neovisnost ne znači nesmjenjivost. Neovisnost isto uključuje u prvom redu odgovornost, a onda ona je vezana za smjenjivost. Prema tome, to je ključ neovisnosti. Ne da netko može biti pa mu nitko ništa ne može, nego da ima odgovornost, a po ovom zakonu da točno i jasno zna koja su pravila igre recimo to tako. I posljednji odgovor na posljednju repliku, Ivan Šuker. da ne može na vas nitko utjecati i veliku odgovornost. Jer ako vi nekom date neovisnost onda od njega očekujete s tog osnova veliku odgovornost prema poslu i prema provođenju zakona. Jer ako nekom date mogućnost da radi svoj posao, da na njega nitko ne može utjecati onda je to logična stvar da ta institucija, ti ljudi koji rade taj posao imaju ogromnu odgovornost. Jer praktički imaju zakon koji je donio ovaj Visoki dom. Oni temeljem tog zakona donose određene odluke koje mogu bit sudbonosne za određene gospodarske subjekte. znači u tome je njihova odgovornost. I kad ja govorim o neovisnosti onda upravo govorim i o odgovornosti. Ali ako je njihovo radno mjesto ugroženo sa nekakvim čudnim kriterijima da se može dogoditi evo, ako ne ispunjava uvjete. Kako ne ispunjava uvjete ako ih je ispunjavao u trenutku imenovanja. Ako temeljem nekakvih čudnih odluka može bit smijenjen to više nije neovisnost. Ali ako o nekakvim smjenama može odlučivati isključivo ovaj Visoki dom onda bome neće baš netko nekoga smjenjivati bez valjanog argumenta. Ali ponavljam, ono što bi mi svi u Hrvatskoj trebali shvatiti da nas ima malo, da nemamo baš toliko obrazovanih i stručnih ljudi koji mogu raditi određene poslove da bi se s njima samo nabacivali. Dakle, ja sam u tom kontekstu govorio. I nisam rekao niti jednom riječju da će SDP, HNS ili bilo tko drugi napravit kakvu nepodopštinu. Ja to nisam rekao. Možete pogledat fonogram. Ali sam rekao da ovakav pristup otvara mogućnost za neke stvari. Svi su ljudi krvavi ispod kože. Vi ne znate kako će tko reagirati u kojem trenutku i kakav pritisak će vršiti. Prema tome, sam amandman na Zakon o pošti upućuje na neke stvari i žao mi je što 11000 hrvatskih poštara nije čulo obrazloženje tog amandmana sutra, pa bi čuli njihovu reakciju o korektnosti. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. I posljednji klub, Klub HDSSB-a i uvaženi zastupnik Igor Češek. Poštovani potpredsjedniče, zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Kolega Šuker je uistinu živopisno ukazao na sve nedostatke ovoga prijedloga zakona i poslije njega ne znam stvarno što reći. činjenica je da možda postoji potreba za povećanjem broja članova vijeća, odnosno Državne komisije je iz samih izvješća Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave možemo vidjeti da se broj žalbi upućenih Komisiji povećava iz godine u godinu. Tako je u 2008. godini broj žalbi iznosio 1020, u 2010. godini 1919. U 2011. godini je bilo 1921 žalbenih predmeta. 269 predmeta je preneseno iz 2010. pa ukupan broj predmeta iznosi 2190, a od toga je riješeno 1888 predmeta, a neriješeno 302 predmeta. Ako uzmemo da je riješeno 1888 predmeta, a broj radnih dana u 2011. godini je bio 260, a taj broj podijelimo sa 260 odnosno brojem radnih dana ispada da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dnevno rješavala 7,20 predmeta. Dakle, možda je opravdana mogućnost povećanja broja članova Državne komisije. ono što mi u klubu HDSSB-a ni u kom slučaju ne podržavamo je način donošenja ovog zakona. Zašto to govorim?

jer 4. prosinca smo izglasali proračun kakav god on bio za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu, da bi Vlada u saborsku proceduru 6. prosinca uputila ovaj prijedlog zakona u kojem se napominje da treba povećati rashode za plaću u iznosu od 750 tisuća kuna. To se u prijedlogu Proračuna za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. nigdje ne vidi i to je ono protiv smo mi čega apsolutno. Jer spominje se u rashodima za zaposlene u 2012. godini 5,666 milijuna kuna, u 2013. godini isto toliko, u 2014. isto toliko i u 2015. godini 5 milijuna i 779 tisuća 051 kunu. Dakle, ovih 750 tisuća kuna nije planirano u državnom proračunu. E sad, ono što je meni bilo zanimljivo, ne znam da li je došlo do nekakve greške, ispravite me ako griješim, u prijedlogu zakona u obrazloženju spominje se da će se tih 750 tisuća kuna osigurati preraspodjelom iz Proračuna Ministarstva gospodarstva, a Izvješće sa Odbora za gospodarstvo kojeg smo dobili danas na klupe u tom izvješću stoji da je predstavnica predlagatelja pojasnila da će se potrebna sredstva osigurati preraspodjelom u okviru Ministarstva financija. Sad molim vas da mi netko, ili predsjednik Odbora za gospodarstvo ili ili predstavnici predlagatelja ovog zakona objasne sa kojeg ministarstva će se preusmjeriti sredstva? Eto to je ono što sam uočio i stvarno mi nije jasno, očito je da Vlada Republike Hrvatske pravi budale od saborskih zastupnika i pravi budale od hrvatskih građana. da bi ove svoje greške sakrila i prikrila upravo zbog toga se i raspravlja u 23,25 sati. Iz svega ovog navedenog klub HDSSB-a neće podržati ovaj prijedlog zakona. Morate dići repliku, morate dići pločicu u vrijeme dok govornik govori. Žao mi je, za vas kao i za sve druge. Damir Kajin, pojedinačno. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Želi li zamjenica ministra zaključno? Zamjenica ministra gospodarstva Tamara Obradović-Mazal. Zahvaljujem. Obećajem biti ću kratka. Bilo je par, naravno bilo je i nekih žustrih tonova, u svakom slučaju zahvaljujem na raspravi. Dugujem barem nekoliko odgovora. Pretpostavljam da je predsjednik Odbora za gospodarstvo htio replicirati u dijelu koji se odnosi na financije, odnosno Ministarstvo gospodarstva i preraspodjelu pa ću ako mi dopustite ja to učiniti. Radi se o preraspodjeli o prijedlogu kojeg smo uputili u Ministarstvo financija koje to mora naravno odobriti i tehnički provesti, 750 tisuća kuna s osnove proračuna Ministarstva gospodarstva za 2013 za preraspodjelu sredstava za financiranje dodatnih članova Državne komisije. nakon zahvale za provedenu raspravu nekoliko kratkih osvrta. Javno objavljivanje odluka, da. Ja vas ljubazno molim Zakon o javnoj nabavi članak 171. stav 4. stav 5. javno objavljivanje odluka u u postupku žalbe javnih nabava da bismo izbjegli dvostruku normiranost iste situacije krovni zakon, Zakon o javnoj nabavi, ponavljam članak 171. stav 4. stav 5. obveza javnog objavljivanja odluka. Uvjeti za člana i uvjeti za predsjednika, rekli ste da nema uvjeta. Predsjednik – pravosudni ispit, 10 godina rada u struci nakon položenog pravosudnog ispita, 3 godine iskustva u javnoj nabavi to su uvjeti za predsjednika. Recimo ja ih ispunjavam. U uvjetima rasprave koji na neki način idu zadržavanju sadašnjeg statusa što je naravno opravdano kad čovjek radi svoj posao i u situaciji neovisne institucije to je naravno tako ne bih nikad imala šansu zaposliti se kao predsjednica, a možda i članica Vijeća Državne komisije. Možda treba ponekad jednostavno i profiltrirati i znanje i iskustvo. Ja imam recimo dokazano iskustvo u javnoj nabavi, ispunjavam apsolutno sve uvjete bila bi mi čast jednom u životu prijaviti se za predsjednicu Državne komisije i nadam se I ja vam na tome zahvaljujem. I ja vjerujem da bi i znanjem i iskustvom i nekim možda novim pristupom pridonijela radu Državne komisije. A svi koji misle da na mene mogu izvršiti pritisak mogu probati i ja ću evo na tome se zadržati. Članovi Državne komisije, 4 člana, pravnici, deset godina rada u struci, tri godine u javnoj nabavi. Ostalih 4 deset godina rada u struci, tri godine u javnoj nabavi namjerno naglašavam javnu nabavu jer nabava u privatnom sektoru i javna nabava nisu iste stvari. Mislim da su ovi uvjeti sasma dovoljni. Sredstva preraspodjela dakle s osnove glave, odnosno glave Ministarstva gospodarstva. Sad dolazimo do jednog segmenta to je statut, odnosno uredba, naime i ova Državna komisija kao i niz institucija u ovom trenutku prolaze usklađivanje horizontalno koje provodi Ministarstvo uprave. Radi se o prilagodbi sustavu državne uprave gdje će radnici Državne komisije kao i u drugim institucijama postati državne službe. Tijela postati pravnog statusa državnog tijela koja moraju imati uredbu, a ne statut. horizontalna mjera koja se provodi na razini apsolutno svih institucija. Voljela bih u ovom trenutku znati da li kroz to prolazi i AZTN, ne znam pa radije se ne bih onda na to niti osvrnula. Poštovani zastupnik Šuker spomenuo je jednu godinu prije stupanja na mandat člana vijeća. Mi smo inače u svom jednom prijedlogu tražili pet. Dakle, da osoba koja se kandidira za člana Vijeća Državne komisije pet godina nije stranački aktivna, to je bio naš prijedlog a taj prijedlog je odbijen s osnove ustavnosti. Dakle, išli smo rekla bih dakle na pet puta duži period, upravo s iste osnove. Dakle, da nema tog jednog potencijalnog političkog utjecaja na rad člana Državne komisije. Nažalost, taj prijedlog je odbijen s osnove suprotnosti Ustavu RH i kršenju jednostavno dakle kako je obrazloženje išlo kršenju ljudskih prava u svom izražavanju i političkom angažmanu. Što se tiče prestanka uvjeta, dakle imamo uvjete pa ih odjednom nemamo moram priznat da smo jednim djelom bili vođeni i sa jednom zaista neugodnom činjenicom a to su primjerice lažne kvalifikacije kojih ima u sustavu, koje su zabilježene, za koje znamo dakle barem su tako eksponirane. Dakle, recimo to je jedna od okolnosti koja se može realno dogoditi, koja se realno može utvrditi, dakle da oni uvjeti koji su postojali na dan a to je netko je mogao lažirati svoj pravosudni ili je mogao lažirati svoju diplomu, to se nakon nekog vremena otkrije, to je naravno razlog za prestanak upravo tog uvjeta na temelju kojeg je čovjek izabran. Što se tiče općenito zabrane utjecaja na rad članova državnog vijeća i osiguranje te samostalnosti, članak 6. Prijedloga zabranjuje eksplicitno utjecaj bilo kakav pritisak i to na razini prekršaja koji se kažnjava novčanom kaznom ne smije i nadam se da to ne radi nazvati člana državnog vijeća i poželim kako će on glasovat na vijeću i poželit da mu državna komisija riješi predmet na stanoviti način. I još dvije opaske što se tiče Bruxellesa prije mjesec i pol dana dakle kao i svi drugi akti i ovaj akt prošao je kroz Europsku komisiju prije mjesec i pol dana smo dobili pozitivno očitovanje Europske komisije obzirom da postoji posebna direktiva koja uređuje rad, način rada dok sui generis ni pravosudnog ni upravnog tijela koji odlučuje u ovim postupcima tako da evo što se tiče bojazni da će nam Bruxelles nešto reći, Bruxelles je dakle prije mjesec i pol dana dao zeleno svijetlo. e-mail, sastanke i pisana očitovanja na prijedlog zakona ne možemo staviti u kategoriju sudjelovanja u raspravi ovog prijedloga mislim da smo kroz e-mail komunikaciju neposrednu komunikaciju, traženjem pisanog i dobivenog pisanog očitovanja od državne komisije na ovaj prijedlog zakona u najvećoj mogućoj mjeri konzultirali članove državne komisije oko zakona koji utječe na njihov rad i poslovanje. Zahvaljujem još jednom. Hvala gospodine potpredsjedniče i hvala gospodinu Šukeru što nije ustao. Evo očigledno je bilo malo nesporazuma oko te sjednice dakle Odbora za gospodarstvo oko same formulacije, naime u okviru široke javne rasprave kao što rekoh u prethodnim replikama na samom Odboru za gospodarstvo gdje svatko može sve reći i gdje možemo saslušati sva mišljenja, bili su pozvani i predstavnici dakle Državne komisije aktualne državne komisije. Došla je gospođa zamjenica i iznijela sva svoja zapažanja oko toga. Ono što se zaista dogodilo i pogreška u ovom izvješću dakle što reče gospodin Češek a gospođa zamjenica koja nije bila na toj sjednici pa ne može ni do kraja biti niti korektna, bila je predstavnica, zapravo točna jer tamo nije bila, bila je gospođa gospođa Teja Kolar kao predstavnica Ministarstva gospodarstva. Zaista se dogodila omaška, i pogreška u prijepisu i ja se svim kolegama koji to pažljivo čitaju ispričavam. rečeno je preraspodjelom u okviru dakako Ministarstva gospodarstva a zaključak koji je kolega Češek izvukao da hrvatska Vlada obmanjuje i podvaljuje Hrvatskom saboru zbog jedne male pogreške koje smo učinili, možda ih nekih očiju velike, ali ipak iz moje malo, ja sam potpisao, evo ja se svima ispričavam pa i gospodinu Češeku, moja pogreška je ispravno je preraspodjelom u okviru Ministarstva gospodarstva. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad lijepa gospodine potpredsjedniče. E meni je sad drago da sam čuo ovo što je rekla gospođa zamjenica što je rekao kolega Rađenović, ovaj Visoki dom ima poslovnik u kojem se kaže da o zakonskim prijedlozima za koje nisu osigurana financijska sredstva se ne može raspravljati, o njima se ne može glasovat. To je jedna stvar. Druga stvar, s jedne strane Vlada, ministar financija nas uvjeravaju u trenutku donošenja proračuna kako je sve ogoljeno kako se od nikud ništa ne može skinuti, sad najedanput svi govore da će se izvršiti preraspodjela. U javnim financijama preraspodjela se vrši na kraju godine kad se u nekoj poziciji ili negdje dogodi da neki troškovi porastu a vidi se da na nekoj poziciji se moglo šparat novce. Ako vi kažete da ste u stanju na početku godine preraspodjelu onda oprostite, ja da sam na mjestu Ministra financija ja vam tu preraspodjelu nikad ne bih potpisao jer to je dokaz da nisu znali, ne vi, nego da naprosto Vlada nije znala kako zakonske prijedloge će uputiti ovaj Visoki dom. Jer mi ako se držimo poslovnika gospodine potpredsjedniče mi u ovom zakonu ne bi smjeli glasovat u petak zato što za njega nisu osigurana sredstva. Mi sa preraspodjelom sredstava možemo doći u poziciju da ćemo za neki drugi zakonski prijedlog ili nešto će bit nedostatna sredstva u Ministarstvu gospodarstva. Zašto u svakom prijedlogu zakona između ostaloga obično je to točka tri stoji ocjena potrebnih sredstava za provedbu zakona, iz jednostavnog razloga da sve ovisnosti toga ne dovedu u poziciju da donese određeni zakonski prijedlog, zakon koji će stvoriti nove financijske obveze koje nisu osigurane u državnom proračunu. A mi ovdje ponavljamo, mi ćemo to osigurati preraspodjelom sredstava. Vi kao prvo do 31.12. ne smijete taknut proračun ni taknut ga ne smijete, niti Vlada smije donest nikakvu odluku o preraspodjeli jer niste počeli konzumirat proračun iz 2013. Ako može još samo jedna rečenica, molim vas s obzirom da je kasno. I ovo je dobronamjerna, prijedlog jer Vlada ne može sad donest odluku da će preraspodijelit sredstva za sljedeću godinu zato što praktički nije objavljen niti čistopis ovoga proračuna za 2013. godinu. Prema tome kolegice i kolege ovo vam je jedna pravna zamka. Neki dan ste sa ovom Agencijom za biogorivo izmigoljili na određeni način iako ćete i tamo imati problema s Državnom revizijom jer vam HAMDA nije raščlanjena, a ovo gospodine potpredsjedniče Sabora ja molim da predsjedništvo sabora pogleda jer mi ćemo sigurno na ovo i na drugo dati primjedbu prilikom glasovanja jer na kraju krajeva to je naša obveza. A pogledajte Poslovnik pa ćete vidjeti. Hvala vam lijepo što ste mi dali da duže vremena. **Stazić, Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. A večeras ćemo